Dobro jutro! Evo, tudi gospod Jonas je tukaj Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 23. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih s seje je objavljeno na e-klopi. Lep pozdrav vsem prisotnim!

dr. Roberta Goloba o odstopu ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh, ki ga je Državnemu zboru poslal včeraj, 26. septembra, zato ni več pogojev za nadaljevanje obravnave interpelacije ministrice. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prehajamo pa na obravnavo Obvestila predsednika Vlade o odstopu dr. Emilije Stojmenove Duh s funkcije ministrice za digitalno preobrazbo. Predsednik Vlade dr. Robert Golob je včeraj, 26. septembra 2024, Državni zbor obvestil, da je dr. Emilija Stojmenova Duh odstopila s funkcije ministrice za digitalno preobrazbo – ministrice ni tukaj, zato kar nadaljujemo –, in v zvezi s tem Državni zbor na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije ugotavlja, da je dr. Emiliji Stojmenovi Duh prenehala funkcija ministrice za digitalno preobrazbo. Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije dr. Emilija Stojmenova Duh opravlja tekoče posle do imenovanja novega ministra ali ministrice oziroma do obvestila predsednika Vlade v skladu z drugim odstavkom 234. člena Poslovnika Državnega zbora. Dr. Emiliji Stojmenovi Duh se zahvaljujem za sodelovanje in ji želim vse najboljše pri nadaljnjem delu. S tem prekinjam 23. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali v torek, 1. oktobra 2024, ob 9. uri. Hvala lepa. Hvala